Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Ne želi. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom. Da, jedan naočigled tehnička izmjena zakona, međutim ovdje se ipak nameće nekoliko pitanja. Prvo, meni osobno nije jasno zašto od prvog dana potpredsjednik Vlade koji je zadužen za EU fondove nije član Nadzornog odbora HBOR-a. Iz jednostavnog razloga što u ovom trenutku ako govorimo i o pretpristupnim fondovima, ako govorimo o fondovima Europske unije i jedinice lokalne samouprave, a sutra će mučiti poduzetnike kako osigurati sredstva za domaću komponentu. Dakle u ime kluba smatramo da je mjesto potpredsjedniku Vlade u Nadzornom odboru HBOR-u bilo od početka. No ono što je po meni, po nama u klubu sporno je odredbe članka 1., a to je broj članova Nadzornog odbora. Dakle i po Zakonu o trgovačkim društvima koji je temeljni zakon za organizacijski oblik i odlučivanje, ako je parni, obično je neparni broj članova, ako je parni broj članova mora se zakonom definirati da u slučaju neriješenog glasovanja 5:5 ili kako da onda glas predsjednika Nadzornog odbora ili nekoga vrijedi duplo i praktički taj glas je odlučujući jer bez obzira što mi možemo reći to se neće dogoditi, međutim zakoni se donose da se spriječi u svakom slučaju bilo kakva mogućnost da se blokira funkcioniranje institucija. Prema tome ako mi u članku 1. kažemo da se riječ devet zamjenjuje rječju deset teoretski rečeno, a i ima nekada prijepora oko pojedinih kredita, može se dogoditi da omjer glasovanja bude 5:5 i sad se postavlja pitanje što će se dogoditi onda. Dakle, u svim situacijama, kad imamo parni broj članova onda se zakonom treba definirati da to je najčešći primjer da glas predsjednika, kako predsjednik nadzornog odbora glasa to je odlučujući glas. gospodine zamjeniče ministra da bi Vlada svojim amandmanom trebala ići u tom smjeru. Dakle, čisto jedna tehnička ali može se sutra stvoriti jedan veliki problem oko toga. Može se, treba donijeti nekakva odluka koja će naprosto biti među ministrima pa i nama članovima nadzornog odbora iz Sabora doći do prijepora što to treba, može biti 5-5 i dakle blokiramo sustav. I da se vratim na ono što sam govorio na početku. i sastav Nadzornog odbora HBOR-a naprosto ukazuje na jedno nesnalaženje Vlade oko korištenja sredstava EU fondova. Mi u Hrvatskoj još uvijek izgleda nismo svjesni da sredstva EU fondova možemo povući jedino mi, da nam ih nitko neće pokloniti i da ih možemo dobiti jedino ako imamo dobre projekte i da ih možemo dobiti jedino ako onaj tko odrađuje ta sredstva osigura domaću komponentu za financiranje. Isto tako ako hoćemo dobiti sredstva da nam se ne dogodi ono što se dogodilo Bugarskoj i Rumunjskoj, onda moramo imati kvalitetne projekte. Postavlja se pitanje da li u ovom trenutku mnoge jedinice lokalnih samouprava mogu platiti, da li imaju uopće kapacitete da izrade kvalitetne projekte. Ista priča je i sa našim poduzetnicima. Vi ste vidjeli neki dan i na raspravi oko Zakona o potporama da se otvaraju silne mogućnosti za jedan novi vid pomoći pomoći za snaženje i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, da jedan model koji je bio dosada naprosto ćemo morati eliminirati i morat će nestati međutim sastav i razmišljanje Vlade o tome da tek sad kad je prvi potpredsjednik Vlade nestao praktički iz Vlade kad je došao drugi ministar gospodarstva onda smo tek shvatili da treba doći potpredsjednik Vlade koji je zadužen za EU fondove. Uz puno poštovanje prema ostalim ministrima u ovom trenutku o povlačenju sredstava iz EU fondova za Hrvatsku je prioritetna stvar. Jer definitivno je kolegice i kolege iz svih ovih rasprava o proračunu, o izvršenju proračuna, o padu kreditnog rejtinga, o lošim makroekonomskim pokazateljima, o problemima oko investicija da Hrvatska u ovom trenutku ima najčišći prostor da povuče sredstva iz EU fondova i da na takav način praktički onaj manjak sredstava u proračunu koji ima u ovom trenutku nadomjesti ovim sredstvima. Isto tako i jedinice lokalne samouprave. A kao što sam već i rekao hrvatski gospodarstvenici i hrvatsko gospodarstvo lagano vrijeme ističe za potpore za restrukturiranje. Sredstva za konkurentnost se isto mogu povući iz EU fondova i zato ponavljam uz ovu tehničku primjedbu podržat ćemo ovaj prijedlog zakona, samo smatramo da bez obzira neću govoriti o imenu, ali govorim o funkciji, čovjeka u Vladi koji je zadužen za EU fondove mora biti praktički od prvog dana jer ova Vlada je već praktički 14 mjeseci na čelu Hrvatske države i ovo je već zadnji vlak da taj čovjek uskoči u Nadzorni odbor HBOR-a. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega. U ime kluba HNS-a kolega Srđan Gjurković. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnicom. Kolegice i kolege klub HNS-a podržat će ovaj prijedlog zakona koji je u biti izmjena zakona. Moram reći kako je rekao kolega Šuker prije mene da po pitanju 10 članova nadzornog odbora da je potrebito da se nađe rješenje kojim u biti u slučaju izjednačenog glasovanja postoji mogućnost da jedan član, pretpostavljam i predlažem predsjednik nadzornog odbora ima taj glas koji vrijedi dvostruko kako bi se odluke donosile s tim da kao član Nadzornog odbora HBOR-a moram reći da dosada sve odluke u ovome mandatu su donošene jednoglasno, ali to naravno ne znači da od nekih situacija, a i zbog obaveze da se odluke mogu donositi. Postoji taj glas koji može presuditi ako bude trebalo. Dakle, govoreći, nadovezujući se na kolegu prije vezano za fondove treba jasno reći da i dosada HBOR je izuzetno dobro pratio dio sredstava vezano za pretpristupne fondove i da su u mjerama 101., 103. to je proizvodnja, prerada i trženje poljoprivrednih proizvoda od odobrenih projekata 72% financiranih od strane HBOR-a, Mjere 302. – diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti 61,5% a Mjera 301. 46,7% ukupno odobrenih projekata financirano sredstvima HBOR-a. Što u biti ukazuje da će HBOR sa svim onim aktivnostima Vlade u pripremi za povlačenje sredstava strukturnih, kohezijskih europskih fondova ali i onih drugih što uvijek treba naglasiti koje postoje unutar EU biti taj koji će pratiti i financirati kako bi se projekti mogli što kvalitetnije realizirati jer taj početni dio ulaganja je nužno osigurati u svakom slučaju od strane HBOR-a jer znamo da najčešće svi ti fondovi realizaciju sredstava dostavljaju nakon što se sami projekti završe. Ono što bih još na kraju ove podrške izmjenama zakona htio naglasiti a to je da je HBOR to je poznato, ali je potrebito naglasiti, u 2012. godini imao ukupno odobrenih 10 milijardi 229 milijuna i 100 tisuća kredita što je u odnosu na 6 569 851 000 u 2011. izuzetno veća i kvalitetnija aktivnost i ono što je bitno u 2012. godini da su sredstva koja su kreditna išla iz HABOR-a išla više za investicije nego za ostale projekte projekte što je jedan dobar pokazatelj i uloge HABOR-a na kojoj ova Vlada, ova koalicija daje izuzetno veliki značaj. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa dakle, moja intervencija oko toga da je potpredsjednik vlade u …/Govorni se ne razumije./… za EU fondove morao biti od početka u nadzornom odboru išla ka tome jer sam rekao da u proteklih mjesec dana, smo ne jedanput ovdje raspravljali oko problema korištenja EU fondova. I nije funkcija da on bude tamo, da lobira da se nešto napravi, nego naprosto da određene projekte koji su bitni, na kraju krajeva tu će se preklapati i nekoliko projekata iz pojedinih ministarstava. Ali je nelogično da u ovom trenutku ako svi pričamo o tim EU fondovima i ako kažemo da u Hrvatskoj u slijedećih 7 godina je na raspolaganju skoro 10,5 milijardi eura onda naprosto moramo biti spremni, svjesni činjenice što se događalo svima prije nas da ta sredstva povučemo. Jer u ovom trenutku definitivno su to jedina kvalitetna sredstva s kojim se može promijeniti i infrastrukturna opremljenost Hrvatske. Isto tako i hrvatski poduzetnici praktički na jedini način mogu podiči svoju konkurentnost tih sredstava, to je smisao bio mog Isto također bih rekao da Vlada naprosto mora amandmanom reagirati. Ja bi napravio vlastiti amandman, ali naprosto zbog kratkoće vremena na stignem, ali mislim da si ne smijemo ostaviti zrakoprazni prostor što se tiče odlučivanja nadzornog odbora.

sadašnja situacija i vjerujem i vaš podrška donošenju ovih izmjena Zakona o hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, nije nikakvo zakašnjenje u smislu pripreme HABOR-a za sudjelovanje u financiranju i podršci, fondovima EU i projektima koje će Hrvatska vlada i svi oni svi oni strukture lokalne i pravne osobe koristiti i trebati za povlačenje sredstava. Ovo je i dobar trenutak da se u to uđe i vjerujem da Vlada po tom pitanju nije zakasnila, posebno znajući a vjerujem i vi radeći kao član nadzornog odbora da apsolutno nije se osjetilo da nije bilo problema zato šta ministar koji je nadležan za Europske fondove nije bio do sada u nadzornom odboru. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Gjurković vezano uz ovaj vaš dio izlaganja vezano uz uspješnost EU fondova. Pa evo mene osobno muči jedna činjenica koju sam danas tek saznao, da jer mi cijelo vrijeme slušamo priču o tome da je premijer bio u Bruxellesu i da je uspješno obranio pozicije Hrvatske u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju što se tiče EU sredstava namijenjenih RH. A danas A danas saznam da smo mi ustvari kroz taj prijedlog proračuna za 7 godina dobili 2 milijarde manje, a da smo uspješno obranili poziciju uplate. pa sad ne znam dali je to istina, nije uvijek medijima za vjerovati, ali nadam se da će te vi to sigurno znati. Pa se postavlja pitanje zaista na koji način mi u tu EU ulazimo, ako znamo za ovu priču o lošem iskorištavanju određenih mogućnosti koje nam, kojima svjedočimo svakodnevno, pa plus još 2 milijarde eura manje, ne 100, 200 nego 2 milijarde u 7 godina onda se postavlja pitanje zaista hoće li RH financirati EU? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Srđan Gjurković. Poštovani kolega koliko je meni poznato, ne iz medija nego iz jasnih pregovora koji su bili sa EU, onaj iznos koji je dogovoren i o kojem se stalno govori je 11 milijardi i i 700 milijuna eura je iznos koji smo mi ispregovarali, tako da svašta piše, pa vjerojatno i to o čemu ste vi govorili. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zaključujem raspravu o prijedlogu zakona, glasat ćemo naknadno.